Колеги, откривам дискусията по § 8 – измененията на чл. 46 от Закона.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, трябва да си дадем сметка, че за толкова бързо време да се правят подобни радикални промени в начина, по който се съставя ЦИК, е най-малкото неразумно. До момента избирателната система е работила – това ни го казват и международните наблюдатели. На последните избори всички международни наблюдатели ни казаха, че изборите са осигурили достатъчна легитимност. Нито една от партиите, участвала в изборния процес, не оспори легитимността на изборите. Това, първо. Второ, когато говорим за провеждане на избори и за формиране на Централна избирателна комисия, трябва да кажем следното: международните стандарти налагат централните избирателни органи

правомощието да назначава ЦИК, ще осигурите прилагането на тези принципи? Пак повтарям: безпристрастност, прозрачност и независимост. Давате възможност на човек, който в последната година доказа, че нито е безпристрастен, нито е независим, който излезе от рамките на конституционно определените му правомощия и зае позиция в политическия процес извън правомощията, които му дава Конституцията. Как така му давате възможност да определя членовете на ЦИК и Вие убедени ли сте,

В българската конституционна рамка, за съжаление, не е описан добре начинът, по който се извършва координацията с президентската институция и Министерството на външните работи, когато се назначават посланици. В последните години също така се убедихме, че българският президент не подхожда с необходимата доза отговорност, когато се назначават посланици. Затова ние по никакъв начин не бихме могли да вярваме, че една подобна процедура, даваща му правомощия да назначава членовете на ще бъде формирана на базата на тези международни принципи, които България не трябва да се стреми да прилага по всякакъв начин. Създавате опасност от това следващите избори да бъдат оспорвани и фактически тяхната легитимност да не бъде призната. Благодаря Реплика – господин Зарков.

репликата ми към Вас има два аспекта – общ и конкретен. Общият аспект е: не влизайте в тази тема, която се съдържа в това всеки път да търсите нещо, за да атакувате президента Радев. Подобни изказвания от сорта, че той си е излязъл от конституционните правомощия са най-малкото казани безотговорно. кое и кога си излезе президентът Радев от конституционните правомощия? Може ли да кажете? Или това, че заяви ясната си гражданска позиция и назова мощно и ясно това, което всички други виждат, но не смееха да кажат, е излизане от конституционните правомощия? Това по общата част. По конкретната част. Наговорихте куп неверни неща. Това, което предлагат от „Има такъв народ“, съвсем не дава кой знае какви правомощия на президента. За Ваша информация да Ви кажа: и досега, и в момента, и по този Кодекс президентът назначава повечето от членовете на ЦИК, с изключение на ръководството на ЦИК. Освен това се предвижда той да действа в условията на обвързана компетентност по предложение на съответните партии. Като Ви чух какво говорите, като разбрах каква Ви е идеята, като видях до каква степен сте готови да манипулирате текста, аз, който първоначално не подкрепих техните идеи, сега съм склонен да го направя. Престанете да се излагате поне!

и не го е свиквал, защото зае страна по време на протестите, зае страна в политическия процес – това не е гражданска позиция просто. Той можеше да заеме да заеме истинска гражданска позиция като човек обединител, когато имаше тежко разделение, и продължава това тежко разделение да стои в българския политически живот. Той допринесе за това ние до голяма степен да не можем да си говорим тук от самото начало. Диалогът трябва да бъде възстановен и това е ясно. Но правомощията, които в момента се дават на президента с този текст, излизат от рамката, която му беше определена до момента. До момента той просто назначаваше, просто утвърждаваше с указ предложенията на парламента. Сега вече, според този текст, така както ние го четем, той ще може да си избира кой му харесва и кой не му харесва. Ако парламентът му предложи хора, които в един момент той реши, че не харесва, ще може да си ги отсее и по свои си някакви критерии да откаже предложенията на парламента. Това е недопустимо. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Темата за ЦИК може би наистина трябва да се изговори днес. В момента ЦИК е в една много странна конфигурация и явно господин Митов не е прочел Изборния кодекс и не знае как се назначава тя. момента ЦИК се назначава от президента – с указ на президента, но без публични консултации и без публична процедура. Ръководството на ЦИК… (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Ами четете текстовете в Изборния кодекс, госпожо Атанасова, тъй като мисля, че и Вие не сте ги прочели. ИВА МИТЕВА: Ръководството на Централната избирателна комисия се избира от Народното събрание след публична процедура. Понастоящем – всъщност избирателната комисия, която приключи своя мандат 2019 г., заради един текст, предложен от Вас, колеги от ГЕРБ, се предвиди ЦИК да се увеличава при всеки нов мандат на Народното събрание с по един член от новопредставените партии в Народното събрание. Поради това ЦИК 2014 – 2019 г. стигна до 23-ма членове. Смятам, че не е добър този подход ЦИК да се увеличава с по един член при новосформиран парламент, тъй като, ако в момента това се случи, не смятам, че въобще представителството, принципът на съотношение на парламентарните групи в Народното събрание ще бъде реализиран, а и той ще дебалансира самата комисия, тъй като виждате, има три нови парламентарни групи в Народното събрание и съотношението им въобще не показва, че те трябва да имат всички по един член в ЦИК. На всичкото отгоре, този допълнителен член в ЦИК, който беше назначаван, беше назначаван директно от президента, без абсолютно никаква процедура, просто партията си даваше на президента човека и президентът беше длъжен да го назначи. Какво се предлага сега? Сега се предлага партиите, които имат представители в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, да бъдат премахнати от участието в ЦИК, тъй като ЦИК държи сметка за представителството в Народното събрание. Другото означава, че след като след като партиите, които имат представителство в Европейския парламент, но нямат в Народното събрание представители, да предвидим същия принцип и в районните избирателни комисии, и секционните избирателни комисии, и тогава там да заложим териториалния принцип, или силни местни партии, които са представени в общинските съвети също да имат представители в СИК и РИК. Защо това е изключено? Това беше направено 2009 г. по предложение на народния представител Лъчезар Иванов за партия ГЕРБ, която тогава беше вече навлязла в политиката. Смятам, че това представителство не е реално и не е правилно. Затова ние предлагаме това да бъде премахнато. В момента Централната избирателна комисия

влизат представители на „България без цензура“, които също ги няма в Европейския парламент в момента, влизат представители на НФСБ, на „Воля“ и на „Атака“. Пет партии, които в момента нямат никакво представителство нито в българския парламент, нито в Европейския парламент. По отношение на назначаването ние предлагаме този хибриден начин между парламент и президент да приключи и предлагаме това да бъде с указ на президента, който не може да се меси в решението на парламентарно представените партии и коалиции, но това, което ние сме заложили, е да има мотивирано предложение, да е ясно какви са професионалните качества на кандидатите, които се предлагат. Въвеждаме изискване президентът да направи публични консултации, тоест всички да видят какви са кандидатите, как се водят консултациите между парламентарно представените партии и коалиции и президентът да си предвиди публична процедура, при която тези кандидати да бъдат видени и да бъдат изслушани, тоест президентът не може да вземе решение извън това, което му предложат парламентарно представените партии и коалиции, той действа в условия на абсолютно обвързана компетентност. Защо искаме да сменим ЦИК? ЦИК не искаме да я сменим просто така, за да не е тази ЦИК, а да е някаква друга ЦИК. Предлагаме, първо, намаляване на състава на ЦИК, тъй като смятаме, че 20 членове е прекалено много. Не знам дали има човек в тази зала, който да ни да ни даде пример за друг орган в държавата с толкова много членове. Това е единствено ЦИК – с 20 членове, която няма никаква администрация. Идеята – госпожа Манолова е тук, която беше носител на тези текстове – беше ЦИК да бъде малка малка постоянна комисия, но с голяма постоянна изборна администрация и с постоянна изборна администрация по места. Това до ден днешен не се разви и не се случи. (Шум и реплики.) Пред мен са докладите и предварителните заключения на… Изтече ли Заповядайте, господин Биков. Ще има ли пропорционално съотношение – защото такова не е предвидено в Закона – и какво ще бъде то? На какъв принцип президентът ще избира защото до тук чухме, че той ще види хората, хората също ще видят тези хора, които са излъчвани от партиите, а това, което предлагате – президентът да реши в крайна сметка. Ние може да му предложим и дванадесет кандидати, той ще си избере трима от нашите. Вие ще му предложите десет, ще избере осем от Вашите, защото така е написано, или най-вероятно и така ще се случи.

че това, което се предлага, е закон, а не обсъждане – това към господин Митов, на личните качества на някой, който в момента е държавен глава.

към това, което казаха преждеговорившите, докато обясняваше Закона. „Хората Ви ясно казаха – искаме да ни управляват хора с морал, които не ни крадат и не ни лъжат.“ „Тези хора трудно ще бъдат прибрани от улицата.“ Цитирам президента Ви – Плевнелиев. Направете сравнение. Благодаря. Тъй като това беше по-скоро изказване, но в процедурата по реплика, давам думата на госпожа Митева за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, днес отново това заседание е доказателство, че Вие не само не четете, Вие не познавате Изборния кодекс. От миналата седмица ние си говорим по Изборния кодекс и виждам – и в Комисия, и тук, се задават въпроси, които са абсолютно – не знам как да го кажа

изрично се казва, ал. 7: „За председател, заместник-председатели и секретар не може да бъдат избирани лица, предложени от една и съща парламентарно представена партия или коалиция“. Алинея 8: „При назначаване на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия и коалиция не може да има мнозинство в комисията“. Мисля, че разпоредбите са ясни, няма никакви притеснения. Президентът действа така, както Вие му подадете своите предложения, оттук нататък съмнение по отношение на разпоредбите няма. И ще Ви помоля само по отношение на ЦИК да прочетете внимателно предварителните заключения на ОССЕ за тези избори, да прочетете писмата на посланика в Англия за изборите в Англия,

Правя процедурно предложение от името на „Има такъв народ“ да удължим работното време дотогава, докогато трябва, за да приемем това, което трябва да приемем. Благодаря. Предложение за удължаване на работното време до приключване на точката в дневния ред. Моля, гласуваме удължаване на работното време до приключване на точката. до приключване на точката.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Вземам процедура по начина на водене по отношение на това, че следва да прекратявате изказвания, които имат твърде поучителен тон към пленарната зала затова кой какво е чал и какво обсъжда. Обръщам внимание, колега Митева, че колегите от „Демократична България“ са направили предложение, което въпреки че не е подкрепено, няма пречка да бъде обсъдено в пленарната зала за отмяна на ал. 8 и 9 от настоящия Изборен кодекс. За да не търсите в момента какво гласят ал. 8 и 9 ще Ви кажа, че те гласят съотношението между парламентарно представените партии. Тоест всичко казано и от господин Зарков, и от госпожа Митева, че не може да водим дебат по отношение на съотношението между парламентарно представените партии парламентарно представените партии не е така, защото „Демократична България“ искат отмяна на тези алинеи и ние имаме право да го обсъдим, уважаеми колеги. Надявам се да се извините на залата, защото я подведохте току-що.

Като се обсъжда в този момент, все пак никой не се е изказал до момента по него. Вие може да се изказвате по него, но е хубаво някой, поне на първия ред, да носи оригинала на закона и да си направите сметка какво пише в него. Не, не на това, което е, госпожо Караянчева, новото… Ами хубаво, добре. Тогава няма да си четем закона, защото следващият път аз ще започна да чета на господин Биков закона по досегашния текст. Госпожо Митева, искате думата за? Заповядайте.

Колеги, смятам, че при директното излъчване е хубаво и тези, които ни гледат, да се ориентират какво обсъждаме и с какви аргументи. Да не удавяме всичко в процедура и в пречене. Обсъждаме този параграф, добре. Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, доколкото бях обвинен, че съм подвел залата и доколкото Вие правилно казвате, че хората, които ни гледат, трябва да знаят какво е, моята процедура по начина на водене е следната. Моля да обясните на залата преди настоящото гласуване, че господата и дамите от ГЕРБ се объркват между два текста, че направиха реплика по текста на господата и дамите от „Има такъв народ“, който касае партийна ЦИК със съответното съотношение, докато текстът на „Демократична България“, който ще подлежи на гласуване след малко, не засяга партиите, тъй като те предлагат професионална администрация и тя няма отношение към съотношението. Тъй като съм сигурен, че повечето от хората, които ни гледат, са разбрали, за съжаление, тези, които са тук, някои от тях не са, Ви моля наистина при гласуването ясно да идентифицирате съответните изречения. Предлага ни се следното: да съкратим ЦИК от 20 на 15 в съотношение между политическите сили. „Демократична България“ има друго отношение, което, ако решат, ще разкажат сами. Благодаря Заповядайте, господин Главчев, но, надявам се, да не ми натрапвате своя стил на председател на парламента, не ми отива.

Има ли изказвания по параграфа? Заповядайте, госпожо Караянчева Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Едно става ясно от този параграф, че се търси увеличаване на правомощията на президента, който след шест месеца ще бъде кандидат за президент. Той обяви вече своята кандидатура и всъщност, така както не подлежи на никакъв контрол, той може да си прави каквото си иска с тази централна избирателна комисия. Аз искам да попитам обаче: какво се случва със секционните избирателни комисии, на какъв принцип ще бъдат построени те? Защото секционните избирателни комисии са на пропорционален принцип и там има от всяка парламентарно представена партия плюс партия, представена в Европейския парламент.

от шеста точка в ал. 8: „В изречение първо накрая се добавя, като се използва методът на най-големия остатък, създава се ново изречение второ: „Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция.“ И тук Вие давате още едно място на „Демократична България“. Това място се полага на ГЕРБ и ние трябва да имаме пет представителя в тази комисия. Така са правени сметки и в Централната избирателна комисия.

по прозрачни правила, избрана тук в парламента. Защото членовете на ЦИК не са избирани по странен начин на тъмно, госпожо Митева. Жалко е, че Вие работите 20 години в тази администрация, а още не сте разбрали по какви процедури

за да си слушате аргументите! ИВА МИТЕВА: …и общинските избирателни комисии следва принципа на съотношение на парламентарно представените партии и коалиции в Народното събрание. Затова и в Кодекса има допълнителна разпоредба, която казва какво значи парламентарно представена партия и коалиция. Няма нищо общо това с формирането на ЦИК и начина, по който се определят остатъците, госпожо Караянчева. В случая с тези остатъци – до петата цифра всички сте с еднакви остатъци, затова трябваше да се вземе някакво решение. Ние предлагаме това. Вие предложете някакво друго. предложите чрез жребий, но има две места, които трябва да се попълнят от три партии – това е, и трябва да се види коя е партията, която няма да попълни мястото. Така че, ако искате, предложете чрез жребий, предложете друг модел. Ние ще го гласуваме. Ние сме предложили този. Но да казвате, че надолу се променя съотношението – не е. Всички текстове, свързани с представители на Европейския парламент, са заличени в тези текстове, тоест принципът е един и същ от ЦИК до секционната избирателна комисия. А по повод на това кой текст обсъждаме, господин Митов коментираше съотношението в парламента. Затова ние коментирахме нашия текст за съотношението в парламента и господин Зарков говори в тази посока. В текста на „Демократична България“ няма никакво съотношение. Той е, каквито си ги изберем и каквито гласове имаме в Народното събрание за тях. Там става дума за чист избор,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Благодаря, госпожо Митева, че разсеяхте моите съмнения, че ще има някаква такава наредба, за да се промени съотношението на групите в СИК. Не ми се иска да казвам, но Вие превръщате президента в областен управител, защото при областния управител се правят консултациите и Вие правите това. Другото нещо, което така ми идва на първо четене – като давате толкова правомощия на президента, дайте му да си избере една партия, да си направи правителство, да си управлява и да си направи изборите без проблем!

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи предложения модел

че новите партии, които се появят в парламента, ще бъдат просто добавени към състава на Централната избирателна комисия. Виждаме как расте броят на членовете в Централната избирателна комисия. Колеги, както е тръгнало с темпа, по който се появяват нови партии в Народното събрание, и в това няма нищо лошо, разбира се, в скоро време Централната избирателна комисия ще има по голям състав от Народното събрание.

актуалната политическа обстановка в страната, а тя да не се отнася към 2013 г., примерно, откакто е започнала, или 2016 г. Затова нашето предложение – без да го визираме в Закон,

така че ние ще го подкрепим. Но, колеги, има още една причина тази Централна избирателна комисия да си ходи. Тя е в незаконен състав и причината да да има този незаконен състав е в ръководството на 44-ото народно събрание – въпреки два писмени сигнали, въпреки десетки подканяния, предложения от „Движението за права и свободи“ тези сигнали за несъвместимост на един от членовете на Централната избирателна комисия не бяха проверени, какво задължение имаше председателя на 44-ото народно събрание. Вместо това ни се отговаряше: „Ами направете писмено предложение и да Ви го отхвърлим“. Затова, госпожо Караянчева, нека в репликата да обясните защо така яростно пазехте очевидно несъвместимия Ви коалиционен партньор в управлението. Благодаря Ви.

бях изключително коректна и отправих няколко писма към Вашата парламентарна група. Обясних, че в Комисията за конфликт на интереси към Народното събрание, която беше председателствана от господин Ячев, беше разгледано Вашето писмо за несъвместимост на член от ЦИК и излезе, че няма абсолютно никакъв конфликт на интереси. Там бяха и двама Ваши представители от „Движението за права и свободи“, които са гласували безапелационно, че няма никакъв конфликт на интереси. Имам документите, много Ви моля, постарала съм се да запазя документите и те са при мен. Председателят на Народното събрание не внася актове, които трябва да се разглеждат в Народното събрание. Има 240 народни представители, които, ако имаха някакви проблеми по тази тема, можеха да го внесат в залата, за да се дебатира. Аз съм един от 240-те народни представители. Така че групата, която имахте – около 25 човека, при положение че двама човека бяха в Комисията – господин Симеонов и господин Хаккъ – по памет по памет цитирам, те също единодушно са гласували, че няма конфликт на интереси! Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Караянчева, благодаря Ви, за назидателния тон и за миг се почувствах на събрание в Лом. Четири години – толкова време сте председател на Народното събрание, а не се научихте каква е разликата между конфликт на интереси и несъвместимост. Това са коренно различни неща

ръководството на ЦИК се избира от пленарната зала, а не от Комисията. В Закона пише, че проверката се извършва от органа по назначаването. За каква Комисия по конфликт на интереси ми говорите, когато органът по назначаването е пленарната зала?

Надявам се, че всички ще го приемем единодушно.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, искам да благодаря за забележката, която направихте. Надявам се тонът и разговорът в тази зала да подхождат на тази трибуна и да не се стига до подобни падения, каквито имаше до преди малко.

представени от парламентарните групи, или на партиите, представени от Европейския парламент, и това в момента се променя. От вносителите обясняват, че всъщност се запазва тази двойна компетентност на парламент и парламент и на президент, само че текстът не се чете така. В момента по-скоро се получава вариантът: парламентът предлага, президентът – разполага. С цялото ми уважение към него и институцията, която представлява, защото текстът конкретно е по предложение на парламентарно представените партии, но президентът има своя воля дали да се съобрази, или да не се съобрази с това представяне. Ако наистина сте коректни и искаме да запазим двойната компетентност, а и президентът да се съобрази с представените от парламента

което е сега съществуващият текст в Избирателния кодекс, за да има малко повече яснота дали всъщност може да се съобрази, или да не се съобрази с решението на парламента. Тук ми прави впечатление промяната във формулировките. Досега парламентарните групи представяха предложения за членовете на ЦИК, а в момента отиваме на парламентарно представени партии и коалиции, не на групи, тоест има една промяна в това отношение. Може би това е и причината, която беше спомената, че някои парламентарни групи ще дадат повече предложения и президентът реално ще избира кои от техните предложения ще бъдат възприети.

представят свои номинации и кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Извинявайте, колеги, Европейският парламент също е представител на власт на българските граждани. Той се избира от българските граждани, граждани, а по този начин все едно казваме, че ние не сме част от Европейския съюз, не ни пука за Европейския парламент, не ни пука за европейската идентичност на България. Ами не, тук ще си гледаме нашата си колибка, защото някои нови партии искат да влязат в Централната избирателна комисия. Да, добре, разбираемо е. Има ново представителство, трябва да се преформулира и да отговаря на представителството в парламента, но по никакъв начин това не трябва да лишава хората, които са гласували за Европейски парламент, който е един от фундаментите, извинявайте, на Договора за Европейския съюз и един от фундаментите на европейската общност, на европейската общност, от която сме част. По този начин ние какво казваме? Какъв сигнал излъчваме не само към нашите граждани, ами към европейските ни партньори? На нас не ни пука за Европа.

7 да отпадне и да се гласува отделно. Тоест правя предложение за разделно гласуване на точка 7, за да може в крайна сметка да покажем ние всъщност европейци ли сме, или отново си гледаме собствените интереси. Благодаря. Колега Гаджев, имате ли предвид някой, който е ощетен и в момента е в Европарламента, а пък ще го лишим от присъствие в ЦИК? Само да уточним, защото, като предлагате разделно гласуване… Тук не става въпрос за интуито персона. Не искам да правя законодателство или предложението за интуито персона. Тук е въпросът за принципи – ние част ли сме от Европа или не сме част? До момента – близо колко години Европейският парламент е представен в ЦИК и членовете на Европейският парламент имат своето представителство,

вътре има двама човека, които са закононарушители, и сега ще Ви обясня как. Членовете на сегашната ЦИК – Йорданка Ганчева и Георги Баханов, които не знам защо са от ГЕРБ, в нарушение на Закона ЦИК са гласували от бюджета да си плащат наемите за свободно избрани апартаменти на свободния пазар, което е нарушение. Знам, че е нарушение, защото като журналист пуснах запитване до АДФИ и ми отговориха, че това е закононарушение. Подал съм сигнал до КОНПИ, но от тях нямах дълго време отговор. Сега като депутат пуснах запитване дали пък не е трябвало да декларират тези апартаменти, които ползват под наем, защото не е ясно от кой са ги наели и от КОНПИ ни отговориха, че да, трябвало е да го направят. Така че в тази ЦИК има хора, на които въобще не им е мястото там и самата тя е раздута.

Това, което правите в момента, е наглост и нищо друго. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Не знам кого лъжете. Може ли това да бъде, извинявайте, господин Йорданов, после ми направете една реплика, може ли това да е основание за смяната на ЦИК – това, което казахте преди малко? Аз разбирам да е основанието, че никой не признава последните избори, че хората не са си свършили работата. И аз съм имал критика към Централната избирателна комисия, даже сме правили с колеги трибунки буквално преди 4 април, можете да го проверите това нещо. Но това, което правите, е наглост. Оставям на ръка, че правите Изборен кодекс за три дни. Това, срещу което се борихте, господин Йорданов, към Вас, Вие се борихте срещу това. Приехте правила в Правилника, които умишлено според мен ги бавите да се обнародват в „Държавен вестник“, защото те гарантираха по-голяма прозрачност, съгласие с неправителствени организации, обществени обсъждания. Къде са тези обществени обсъждания, колега, на този Избирателен кодекс? С кого ги обсъдихте? Посочете ми една неправителствена организация. Аз, значи, не знам. Но върхът на наглостта е това, което правите в този параграф, с всички колеги, които тук ме гледат и извън залата, и по телевизията. Вие давате повече правомощия на президента,

Този човек излезе и зае страна. Когато един президент заеме страна, аз не съм сигурен в неговата безпристрастност. А Вие му давате още един лост в следващите парламентарни избори.

Обаче да ви кажа едно нещо и с това приключвам. Който се е опитал, колеги, да си нагласи Изборния кодекс по неговите идеи, за да спечели дивидент, винаги е бъркал, и ще видите, че на следващите парламентарни избори това няма да остане незабелязано. Добре. Реплика ли, господин Йорданов. Реплика, разбира се. Ще видим какво ще стане на следващите избори, те са много скоро, и ще Ви припомня какво сте казали. Второ, за ЦИК. Четете бе, хора. В чл. 50, ал. 4 се казва за членовете на ЦИК, че трябва да притежават добра професионална репутация и да се ползват с обществен интерес и доверие. Хора, които нарушават закона, не се ползват с обществен интерес и доверие. А що се отнася до фиксацията Ви за президента, много сте забавни. Знам къде Ви стяга чепикът, образно казано. Проблемът е, че той, президентът, ще издаде указ за членовете на ЦИК, които всички парламентарно представени партии ще предложат, той няма да си избира. Той ще назначи тези, които ние предложим. Четете. А що се отнася до една литературна поправка, няма проблем. Няма проблем, за да сте спокойни. Но не говорете глупости. За Радев – защо не си говорите с него направо, директно? Дуплика ли искате, господин Ненков? Още една – заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ненков, понеже искахте факти защо трябва

не видя нарушение в това, че господин Борисов беше и шеф на предизборния щаб, по негови думи, и министър-председател. На две заседания отхвърли жалбите на политическите партии, които ги подадоха, като не видя конфликт на интереси. Същата тази комисия на тези избори отново не видя конфликт на интереси в това, че господин Борисов и неговите министри използваха цялата държавна власт, за да извършват предизборна агитация. И на среднощни заседания, кажете нормално ли е според вас, в един, в два, в три часа през нощта, когато камерите ги няма, да се събират, да заседават и да решават, че няма конфликт на интереси. Според мен няма човек в тази зала, който да не отсъди, че има конфликт на интереси, когато си се качил на държавния джип, с държавните пари, по държавните пътища отиваш и раздаваш държавни средства, и агитираш за политическа партия. Нарушение е, господин Ненков, колкото и да не Ви се иска да го признаете. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Дуплика за господин Ненков и приключваме дискусията.

нищо не сте разбрал. Не е въпросът във фиксацията на президента. Аз казах, че аз не му вярвам. Само че ще Ви припомня, че когато той беше избран за президент, ГЕРБ беше първата партия, която го поздрави, по същите тези правила, със същите тези ЦИК, което означава какво? Когато ни харесват изборите, тогава се съгласяваме, тогава няма проблем с избирателните правила, обаче когато не ни харесват, търсим проблема там. И най-големият проблем на тази зала е бил винаги точно такъв че това изисква все пак политическа класа и воля, както дори и в спорта, да признаеш кой е победител, да признаеш кой е победен, да не търсиш оправдания в избирателния закон. Що се касае до господин Свиленски, ами аз ще Ви отговоря така – той, господин Борисов, още е премиер. Ама знаете ли защо е премиер? Нали знаете защо? Защото никой не може да поеме отговорност

Мисля, че няма повече изказвания. Изчерпахме аргументите. Вие ли искате изказване, господин Биков? Не се ли изказвахте по този текст? Заповядайте.

това мнозинство ще вземе решение да разпусне ЦИК. Това ще се случи някъде два месеца преди предсрочните парламентарни избори и четири-пет месеца преди президентските избори. Предсрочните парламентарни избори ще бъдат организирани от служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, ще има нова изборна администрация. Имайте предвид, че това не е лесна работа. То не е като „Уикипедия“ да прочетеш четири изречения и да ги надраскаш някъде. По-сложно е. Там се изисква опит. По принцип се създават административни трудности. Всички избори са различни, очевидно сме и в ситуация, в която Централната избирателна комисия в какъвто и състав да бъде, ще бъде подложена на обществен натиск – просто това са характеристиките на всяка предизборна кампания. Вие поемате в момента цялата отговорност, заедно с Вашия президент, защото той не е наш, за провеждането на парламентарните избори. Всяко нарушение,

че новата Централна избирателна комисия ще може буквално за два-три дни да влезе в този процес, защото нейната работа започва от ден първи – има хронограма, има най-различни атрибути на изборния процес, които трябва да бъдат управлявани. Имате ли такава? Аз не чух, че имате такава готовност за поемане на отговорност. Или пак ще излезете да кажете – ами тя си е независима, ние нямаме отношение към нея. Не, тя ще бъде Ваша Централна избирателна комисия. Това искате да направите в момента. Второ, аз съм много разочарован от предложението да отпаднат членовете на Централната избирателна комисия от партиите, които имат представителство в Европейския парламент. Това предложение беше прието преди време заради „Реформаторския блок“, които тогава нямаха представителство в българския парламент и ние решихме да им дадем възможност да имат представителство в Централната избирателна комисия. Днес Вие искате да го махнете с една единствена цел – да махнете представителството на ВМРО, които в момента са в същата позиция. Това е конюнктурно решение. Не ми говорете изобщо за принципи в тази ситуация. Това искате – искате да чегъртате. Ако ние бяхме приели подобни текстове пет месеца преди последните парламентарни избори и бяхме прехвърлили правомощия към Министерския съвет, съм сигурен, че щеше да има огромен скандал. Днес обаче Вие си имате целеполагане. Вашата цел е да победите. Виждате, че не можете да спечелите доверието, мислите, че ще подредите ЦИК по някакъв начин и това ще Ви даде възможност Вие да спечелите изборите, президентът да спечели президентските избори и да заживеете дружно в една народна власт на братството на почтените. Ама, колеги, няма да стане. Няма да стане, защото никой не е спечелил по този начин. Вие изобщо не разбирате каква е ролята на ЦИК. Не ЦИК печели изборите, печелят ги хората, печелят ги партиите. Това е доверие на хората и хората виждат – Вие искате да си нагласите изборните правила, за да са Ви удобни, и пак ще загубите, защото пак ще Ви бием. Благодаря Мисля, че аргументите се изчерпаха. Процедура – заповядайте.

ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Няма да прекратявам разискванията. Ще ги прекратя след господин Божанков, да не кажете пак, че някой Ви е ощетил. Заповядайте.

изборна администрация. Казвам Вашата, защото тя не в един и два избора е доказала колко лоялна и работеща за Вас е. Мога да припомня много примери. Едни от най-ярките са в последната кампания, когато господин Борисов и министрите, които бяха и кандидати за народни представители, обикаляха и правеха кампанията си от национален ефир. С колегите подадохме жалба срещу това безумие, но, естествено, доминираната от Вас ЦИК не предприе действия. Също така, колеги, искам да Ви припомня в местните избори колко много жалби валяха към ЦИК, дори в конкретни примери мога да вляза – как кандидати без регистрации в самите населени места бяха идентифицирани от ЦИК и как самата ЦИК накрая не уважи решенията, които сама е взела, и не ги приведе в действие. Това естествено делегитимира изборния процес и срива доверието на гражданите в него. Ето защо една от причините днес и в момента да подкрепим предложението на колегите от „Има такъв народ“, е, че тази Избирателна комисия доказа, че тя работи единствено и само във Ваша подкрепа.

Вие имате един член по-малко от ГЕРБ, просто е смешно да говорите тези неща от тази трибуна. И ние сме подавали сигнали, и нас не са ни уважавали. То затова е независим орган! Но, вижте, големият проблем е друг. Ако Вие направите правителство, поемете си отговорността и първото нещо, с което се захванете – да правите Избирателен кодекс, да го реформирате, щях да кажа добре – окей, ще влезе в сила след някакви година, две, три, следващите парламентарни избори и така нататък,

Заповядайте, господин Гаджев.

„без да излизат в отпуск, министрите тръгнаха из страната по предизборни мероприятия – тук да прережат лента на новооткрита компресорна станция, там да направят първа копка. Друго е да зажънат или да се снимат край нова апаратура в болнично заведение. Най-активен, естествено, се оказа премиерът и лидер на БСП Сергей Станишев“

Тогава министрите очевидно са правили и кампания, и са били министри. Ако някой от другата страна на залата го обвинява – окей, ще го разбера, но точно от Вас не приемам такива критики. Госпожо Председател, уважаеми господин Божанков! Ние оттук правим принципни изказвания! Ние имаме интерес от тази промяна, която те предлагат, защото ние след шест месеца ще имаме президент! Въпросът е, че това не е добре за демокрацията.

По първата реплика, която беше забележителна: „Ние си подаваме сигнали и те ги уважават, затова са независима администрация“. Нямам думи просто, господин Ненков! Но сега ще Ви обясня, ако не сте разбрали, как се формира мнозинството в тази ЦИК

от ГЕРБ-СДС.) Може, но преди Вас госпожа Василева направи процедурното предложение, което аз сега ще подложа на гласуване.

предложения между сроковете, с изключително прибързване и по изключително скандален начин. Поне оставете да вървят дебатите в залата. Никой за никъде не бърза! Приехме да се удължи времето до изчерпване на точката в дневния ред. Нека поне тук проведем дебат, след като скрихте Законопроекта от обществото. Благодаря.

въздържали се 2. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на § 8. Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Надежда Йорданова и Антоанета Цонева.

ръководството да се избира от Народното събрание; и съответно ал. 8 и ал. 9 да се отменят, които „се отнасят до съотношенията на парламентарно представените политически сили“. Комисията не подкрепя предложението. Моля да гласувате за предложението на колегите Йорданова и Цонева, неподкрепено от Комисията.

По предложението на Комисията постъпиха няколко допълнителни бележки. Най-напред ще подложа редакционно тях на гласуване и след това текстът в цялост. Първо, в ал. 4 думата „по“ – на трети ред по средата на алинеята, да се замени „въз основа на“.

Точка 7 на ал. 4, която гласи: в ал. 9 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.“ Това е точката на господин Джамбазки. Предложението на ГЕРБ беше т. 7 да отпадне. Подлагам на гласуване това предложение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз гласувах против така направеното предложение на парламентарната група на „Има такъв народ“, защото не получих – както аз, така и моите колеги, така и българските граждани, отговора на въпроса:

кой ще бъде председател на тази комисия, кой ще бъде секретар на тази комисия, при положение че има повече от едно предложение, които са направени от парламентарно представените партии? Това е много важен въпрос, защото се изменя изцяло процедурата, която беше до момента, за начина на избиране, тъй като говорим за начина на избиране, който беше до момента – демократичен, прозрачен, ясен, с гласуване в Народното събрание от народните представители – след предложението. В момента Вие правите нещо на тъмно, нещо неясно и нещо задкулисно, а в същото време говорите за прозрачност и за честност. Извинявайте, но това е пълна лъжа.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз гласувах против по три причини. Първата причина е, че Вие тежко дебалансирахте Централната избирателна комисия, превръщайки я в абсолютно политичен политически орган тотално. Втората причина е, че делегитимирахте българското представителство в Европейския парламент, казвайки на десетки и стотици хиляди български граждани, че вотът, който те са дали за свои представители в Европейския парламент, не значи нищо. За Вас представителството в Европейския парламент де факто е приравнено на нула. Политическите партии, които са излъчили представители в Европейския парламент, нямат право дори да имат думата по изборните правила, по Централната избирателна комисия и присъствието в нея. И третото, госпожи и господа е, че тогава, когато си неискрен, когато не вярваш в това, което говориш, когато си безпринципен и непоследователен, допускаш дори едни подсъзнателни според мен грешки. Защото в т. 6 Вие залагате, че по метода на най-големия общ остатък на най-големия общ остатък ще се формира допълнителното излъчване на представители в Централната избирателна комисия. Ама този метод, известен още като Хеър-Нимайер, се използва при пропорционалната избирателна система, а вие искате мажоритарна! (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС). Вие се борите за това народните представители да се избират мажоритарно, а дори в това, което тук предлагате, Вие искате да използвате принцип, залегнал при пропорционалното разпределение на мандати. Сигурен съм, че не знаете как работи този принцип и когато се изказвахте тук по предложенията за Изборния кодекс предния път, това се видя, но в крайна сметка поне тогава, когато правите такива предложения – тежко лобистки, и то в полза на трета политическа фигура, поне някакси си структурирайте, малко да Ви бъде в унисон с основните крайъгълни камъни на политическата пропаганда. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отрицателен вот, като част от Реформаторския блок. Между другото, има и други представители на Реформаторския блок от онова време. Искам да кажа, че ние подхождаме с двоен стандарт. Едно кратко отклонение. Като човек с по-дълъг опит, бих споделил с новите колеги – нито сме първите, нито ще сме последните народни представители. Парламент е имало – ще има и след нас. Нека да спазваме традициите, да уважим вота на българските граждани, които са гласували за нашите евродепутати. Независимо че част от тях не са представени тук, в парламента, те представляват България в Европейския парламент, а не себе си. Така че не правете това изключение. Работата в парламента по изключение с надеждата, че това ще помогне на някого за парламентарните избори или за някакви други избори, не е добра практика.

Алинея 2 се изменя така: „(2) След провеждане на процедурата по ал. 1 народните представители правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели, секретар и членове на комисията.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9, като предлага да се добави заглавие „Публични консултации“. А текста на вносителя, който искате да подкрепим – може би да ни го изчетете все пак?

Моля, дискусия. Изказвания по текста? Няма. Моля, режим на гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева, неподкрепено от Комисията.

Моля, гласуване за предложението на вносителя, подкрепено от Комисията, което да стане § 9 със заглавие „Публични консултации“.

прекратете гласуването и обявете резултата:

Благодаря Ви, госпожо Председател. По-скоро имам въпрос към вносителите и той е: кой ще е кандидатът Ви за ЦИК, уважаеми вносители, тъй като Вашето предложение, което току-що щяхме да гласуваме, е: от настоящия действащ текст да отпадне изискването в ръководството на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет да не може да се предлага кандидат за член на ЦИК. Тоест Вие искате някой, който е начело на предизборния Ви щаб или в ръководството на партията Ви, коалицията Ви или инициативния комитет, да бъде предложен за член на Централната избирателна комисия. Това не противоречи ли на всичко казано дотук, че трябва да имаме една професионална ЦИК, която да е аполитична и която само да спазва

Това предложение е свързано с вече неподкрепеното предложение на колегите от „Демократична България“ (ръкопляскания от ИТН) да бъде сформирана Централна избирателна комисия с девет членове, която да е професионална Централна избирателна комисия, в която да няма партийни квоти и да не е партийна. И съвсем е редно там да няма ръководни органи на която и да е партия. Но след като ЦИК няма да е професионална вече, този текст, който е обвързан с това неподкрепено предложение, трябва да отпадне. Няма смисъл от него. Не виждам други реплики. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, госпожо Председател. Наистина много интересно! „Демократична България“ предлагат нещо, „Има такъв народ“ ги подкрепя безпрекословно, а ДПС обяснява защо е така. Други изказвания? Госпожа Йорданова и господин Зарков. Колеги, едно кратко пояснение, защото явно стана объркване в залата. Параграфът, който дискутираме в момента, не е предлаган от „Демократична България“. Реплики? Дуплики? Няма. Господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Много оттук използват думата „промяна“, но промяна е също така да може да се чуят и тези, които критикуват, когато имат право за това. Преди малко много остро реагирах на изказванията на ГЕРБ-СДС, защото мислех, че нямат право. В случая обаче това предложение е неудачно и тази т. 7 трябва да остане. Независимо дали е партийна или професионална ЦИК, шеф на предизборен щаб на коалиция или на инициативен комитет не може да е член на ЦИК и да се ползва с доверието за своята независимост. В този ред на мисли ние няма да подкрепим предложението, което се появи в Комисията – т. 7 да отпадне. Нека това изискване за независимост да остане в Кодекса. Други изказвания не виждам да има. Подлагам на гласуване § 7, който предвижда заличаване на част от досега съществуващия текст.

Уважаема госпожо Председател, редът за гласуване е, че първо се гласуват предложенията за отпадане на съответния параграф. Следва да подложите първо на гласуване предложението на Комисията, която предлага параграфът да бъде отхвърлен. Това е предложение за отпадане. Следва да гласуваме първо параграфът да отпадне и ако не се приеме, да пристъпим към неподкрепения текст.

Комисията не подкрепя текста на вносителя, който е: думите „на предизборен щаб“ се заличават.

В чл. 51 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, изречение второ думите „Изборът, съответно“ се заличават. 2. В ал. 3 думите „избира, съответно“ се заличават.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8 и предлага да бъде отхвърлен. Изказвания? Не виждам. Който е съгласен да отпадне § 8 по вносител, моля да гласува.

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „з“, а в останалата част не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника, тъй като то е извън принципите и обхвата.

Създава се нова точка 9а със следния текст: „9а. Определя образците на документи за регистрация на избирателите за гласуване, информационните материали за регистрацията, както и техническите правила за регистрация и за информационен обмен и подаване на жалби във връзка с нея; Б/ Създава се нова подточка ж), както следва: „създава се нова точка 33а със следния текст: „33а. Определя условията и реда за видеонаблюдението и прякото онлайн излъчване с видеозапис на преброяването на бюлетините, установяване на резултатите и изготвяне на протоколите в секционните избирателни комисии, приемането на протоколите в районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии и въвеждането на данни в изчислителните центрове.“ В/ Създава се нова точка з) със следния текст: „създава се нови точки 50 и 51: „50. определя условията и реда за дистанционното електронно гласуване и отчитането на гласовете от него. 51. Извършва отчитането на гласовете от дистанционното електронно гласуване

„ж) създава се т. 34: „34. определя условията и реда за видеонаблюдението на преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии; техническото осигуряване на видеонаблюдението се извършва от Министерския съвет;“ Дискусия? Изказвания? Заповядайте, госпожо Караянчева.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По темата за видеонаблюдението имам да задам на вносителите няколко въпроса, защото на мен лично не ми е ясно как ще се случва това нещо. Ще бъде излъчвано директно по интернет, така ли да разбирам? Какво правим с населените места, където няма интернет? Защото, ако някои колеги не знаят, има населени места в България, където няма интернет, няма обхват на телефона. Казвам го за пореден път за колеги, които си седят само в големите градове и не знаят какво се случва в по-малките населени места. Имаше една програма на колегите от „Демократична България“, „Броим заедно“ ли, как беше, искам някой да ми разкаже какъв е резултатът точно от това броене и това видеонаблюдение. Защото политика се прави не само на жълтите павета, не само в големите градове, но трябва да познаваме и естеството на работа и в малките населени места. Запознах се с това, което се е дебатирало в Комисията, уважаеми колеги, и господин Зарков е казал, че няма проблем, защото секциите в училищата имат камери. Обаче, господин Зарков, давам Ви един пример от моя избирателен район. Направих си труда да преброя колко са секциите и къде се намират тези секции в област Кърджали 497 секции имаме в област Кърджали, 126 са в училища, 28 са в детски градини, 50 са в читалища, 159 са в кметства, 57 са в частни сгради. Как точно ще оборудват с камери всички останали извън тези 126 училища, където има камери в стаите? Сега аз като разбирам, че има видеонаблюдение го разбирам така: аз си седя в къщи и примерно искам да видя какво се случва в секция хикс в игрек област. Влизам в интернет, влизам в страницата на ЦИК, доколкото разбирам така е разписано, и оттам като цъкна с бутонче, трябва да видя какво точно се случва там, как се случва преброяването.

има няколко камери. За тези камери е оторизиран един оператор, който администрира, архивира тези данни. По какъв начин ще се случат, как ще бъдат свързани тези всички 12 хиляди камери? Къде ще бъдат тези монитори? По какъв начин точно ще влизаме? Трябва ни парола, може би, трябва ни платформа, която да изтеглим. Моля, колегите от „Демократична България“ да споделят своя опит и да ни кажат дали всички 12 хиляди секции – малко над 12 хиляди секции, са били инспектирани от тях по време, когато са се брояли бюлетините. Само да Ви кажа, че много от камерите, които са поставени в училищата – казвам го от опит, защото от 12 – 13 години участвам в избори, много от хората се притесняват, когато видят камера, защото има още населени места, в които може по този начин да се контролира вотът, дори и да не е пусната камерата. Спомнете си преди години имаше случай, в който една от телевизиите беше видяла камера, хората се страхуваха да влизат, защото се притесняваха, имаше партия, която им казваше, че по този начин ще им контролира вота. Ако се наблюдава пряко изборния процес, ние трябва да вземаме декларации от хората, които влизат да гласуват дали искат да бъдат снимани. (Реплики от ДБ: „Ууу!“) Не ми викайте: „Ууу“, аз в момента изказвам своите хипотези и очаквам от Вас отговори, нищо друго не казвам лошо, не Ви упреквам, аз също съм за видеонаблюдение, окей. Обаче мога да Ви кажа поне 50 населени места в Кърджалийско, където няма интернет и веднага ще ме попитате: а как се случваше дистанционното обучение на учениците? Ами, ще Ви кажа, ама и Вие трябва малко да походите по страната, за да разберете. Благодарение на учителите, които бяха хората, които дадоха сърце и душа, материалите, с които се обучаваха децата да бъдат пускани по автобуси, да се използват стационарни телефони. Така се работи в тези малки населени места, които са извън

Има ли реплики? Има изказване – Филип Попов и Свиленски. Да.

в цяла България трябва да има интернет, а благодарение на Вашето управление няма покритие нито в малки, нито в по-големи населени места. А иначе как ще стане, госпожо Караянчева? Да, много хора ще се уплашат, ще се уплашат обаче тези, които фалшифицират изборите. Ще се уплашат тези, които правят действителните бюлетини недействителни, те ще се уплашат. А иначе е много лесно. Когато се брои застъпници, наблюдатели, камера ще снимат и цяла България ще знае, цяла България ще знае какво правите в секционните комисии – Вашите представители. За това иде реч. Защо се уплашихте на тези избори да го приложите и Централната Ви комисия, която беше, отказа да има видеонаблюдение, за да може да имате необходимия брой гласове в – да не казвам какви секции. Но ще Ви дам пример: само в квартал „Христо Ботев“, 75-та секция – 900 избиратели, изборна активност 880, от тях 730 за ГЕРБ. нали са Ваши фенове. Те са Ваши привърженици. Там Борисов всеки ден ходи с джипа да раздава подаръци.

по отношение на видеонаблюдението, видеозаснемането или интернет излъчването държа да отбележа, че тук става въпрос при самото преброяване, при приключване на изборния ден, не през целия ден, което лишава от логика Вашето изказване, че по този начин, видите ли, търговците на гласове биха могли да си направят сметка и да си преброяват хората. Защото видеонаблюдението е вече при свършен факт, тоест хората вече са гласували, само при преброяване на бюлетините. По отношение на декларациите, това ми се вижда доста безумно, дори се чудя как да го коментирам. По Вашата логика означава, че всеки един български гражданин трябва да ходи един бадж, с една декларация тук на ревера си, защото дори и оттук, отвън, като излезете от Народното събрание, където има камери, на всяко едно кръстовище има камери, във всяка една банка има камери, във всяка една институция на практика има камери, което означава, че по Вашата логика навсякъде – дори ние сега тук като влезем, трябва да напишем една декларация, че сме съгласни да ни заснемат, защото, видите ли, лицето било лични данни. Това е безумие. Благодаря Реплика – Иво Мирчев. Уважаема госпожо Председател! Госпожо Караянчева, платформата ни не се казва „Броим заедно“, Вие знаете, че броите заедно, Вие в ГЕРБ – чували с бюлетини, обикновено. Нашата платформа се казва „Ти броиш“. Преди да Ви разкажа как работи, ще Ви кажа за проблема с населените места. Ние сме предложили на ЦИК и това е в съвсем градивен план техническо решение месеци преди предните избори. Има мобилен достъп във всяко населено място, подробно сме го описали, за съжаление, нямаше резултат и никакви мерки не се взеха за това, а ние бяхме готови да помогнем, включително и технологично. Така че това не е довод, че в някакви населени места достъпът бил сравнително ограничен, те са малко и това се решава много лесно технологично, знаят го много добре мобилните оператори как става. Това няма да спре ЦИК да организира добре изборите. Как работи, „Ти броиш“ и как ще става видеонаблюдението и какво беше на предните избори? На предните избори, колеги, беше забранено от съда, нали го помните това? Ами нали затова го гласуваме. И тъй като беше забранено от съда, ние технологично бяхме готови в „Ти броиш“ имаше възможност през друго приложение… Госпожо Караянчева, слушайте ме като Ви говоря, защото това е много важно да го разберете, следващия път да не говорите от трибуната такива неща. Когато си инсталирате приложението на „Ти броиш“, Вие можете веднага в реално време на сайта на платформата да излъчвате какво се случва във Вашата секция. Това е много важно за всеки застъпник или наблюдател. или наблюдател. И не плашете хората, че някой се притеснява, че ще го снимат. Тук става дума за след края на изборния ден. По време на самото гласуване, сутринта от 7,00 до приключване на изборния ден никой няма да бъде сниман по какъвто и да е начин, но след като приключи изборният ден, застъпниците и наблюдателите могат да извадят телефоните си и да снимат процеса на броене, а не нещо друго. Снимайки процеса на броене всеки, който е гласувал може да се прибере в къщи, да отиде на сайта на „Ти броиш“ и да си пусне в реално време как се брои неговият глас. Ето това искаме ние. Ние искаме да гарантираме честността на изборния процес.

Уважаеми колеги! Благодаря Ви за направените дуплики. Първо, да кажа, че колкото и да е интересно, България е на първо място по интернет в Европа – по бърз интернет в Европа, но, за съжаление, на още определени места няма достъп. Това е проблем на мобилните оператори и може би релефът на България – не мога да кажа, не съм специалист по въпроса. Да, Вие сте прав, господин

процента, които би трябвало, а ЦИК се произнесе на четвъртия ден след изборите. Аз мисля, че гарант за честни избори са всички български граждани – хората, които участват в комисиите. И искам оттук да благодаря на българската изборна администрация, на всички членове на СИК-ове, които участваха в тези избори. Те бяха наистина много трудни и се наложи дълго време да седят с бюлетините и с протоколите пред районните избирателни комисии. Да, видеонаблюдение може и да има, но ВАС в момента е излязъл с определение. А всъщност, ако има видеонаблюдение на едно и няма видеонаблюдение на друго място, това също е неравнопоставеност сред българските избиратели. Благодаря Ви. Има ли други изказвания? Господин Гаджев. Може ли ред в залата, да не си викате?

така, видеонаблюдението. Сега да излезем малко от продуктовото позициониране на един софтуерен продукт, което, предполагам, е техническа грешка, че до ден днешен е още на 99%, но като цяло е хубава идея. Има нещо друго. Текстът, който гледаме и който е предложен от Комисията, е, че редът се определя от ЦИК и се осигурява от Министерския съвет. Тоест телефоните, освен ако не са на Министерския съвет, не влизат в този текст. Тук би трябвало да влезе „официални системи за видеонаблюдение, регистрация и така нататък, закупени и предоставени от Министерския съвет“, а не с частни телефони. Говорейки за това, тук се спомена видеонаблюдението в училищата – как с матурите можело да се гледат. Аз си направих труда да проверя колко стаи в училища са с такова видеонаблюдение. Те са 5162. Тоест остават още около 7000 секции грубо, които нямат осигурено видеонаблюдение. Всичко е хубаво –ще се закупят камери, сигурно ще стане по бърза процедура, само че тези камери не са достатъчни. Като технически грамотни хора би трябвало да го разбираме всички. Освен камерите, трябва да има задължително и допълнително захранване. Защото, представете си, върви някакво видеонаблюдение и изведнъж стане авария, спре токът във въпросната секция. На всички веднага първата мисъл ще е, че има манипулация. Тоест тези камери трябва да имат независимо захранване, за да сме сигурни всички, че няма манипулации. дума за интернета. Наистина трябва да се подсигури и интернет, и то двойно подсигурен, за да не стане прекъсване на нещо. Тук, между другото, ще направя една скоба с темата за носителите. В крайна сметка тези камери трябва да имат задължително или DVR или NVR. Хора, които разбират от темата, ще Ви кажат, че без такива уреди няма как да стане. С предложение за флашки е смешно – няма как да снимат там.

Имам един въпрос, на който се надявам да има отговор от бъдещия състав на ЦИК, който ще бъде назначен от президента, и той е: как ще успее да осигури всичко това за след два месеца? Това е основното. Ако тръгне някой да си прави труда да сметне колко човекочаса работа се изискват, само за да се инсталират тези системи, то едни големи проблеми ще създаде, а може би ЦИК и служебното правителство да бъдат в невъзможност да го реализират. А тогава какво ще стане, ако се окаже, че новата ЦИК и служебният кабинет не може да се справят с тази задача? (Реплики.) А може би поставяме една невъзможна задача за служебното правителство. Нека да помислим и върху това. И в крайна сметка, основно пък се чудя и аз какъв ще е ефектът, след като малко по-нататък в самия законопроект четем, че има изцяло машинно гласуване. Тоест при машините няма броене на бюлетини, нали това говорим? Нали излиза разпечатката, разпечатката се носи в РИК и всичко излиза? За какво броене тогава говорим, нали падат изцяло бюлетините? Тоест този целият разход и това цялото усилие може да се окажат ненужни и напразни. Всяка една инвестиция в честността на изборите и по-скоро в доверието на хората в честността на изборите си заслужава. Но да видим дали е възможно. И в заключение бих казал, че аз ще подкрепя Вашия текст. Надявам се следващото служебно правителство да успее да го направи.

първо, да Ви обясня за платформата. Тя е на 99%, защото тя събира данни от наблюдатели и застъпници – толкова са постъпили, толкова са преброени. Това е причината. Целта е наистина да направи паралелно преброяване до степента, в която тя може. Това, което казвате за камерите. следващите текстове, които ние ще разгледаме, има и възможността всеки от хората, които присъстват в СИК, да може със собствения си телефон да снима на запис или в реално време. Това не изисква абсолютно нищо от държавата, от ЦИК, от Министерския съвет. Целта тук е всеки да може да предава в степен максимална за гарантиране на вота по негово усмотрение. Ясно е, че няма как в класните стаи в момента да се направи такова оборудване, което да гарантира подобно високо качество на излъчване и така нататък, да не говорим за отделни мрежи. Но тази възможност трябва да бъде предвидена и това е целта. Колеги от ГЕРБ, искрено се надявам да ни подкрепите по отношение на видеонаблюдението, въпреки че беше направено всичко възможно на последните избори да няма видеонаблюдение в секциите. Нашият апел към Вас е да ни подкрепите, защото вярвам, че е в интерес на всички ни да има честен изборен процес. ДОНЧЕВА: Колеги, обръщам Ви внимание, тъй като с напредването на деня започваме да се уморяваме. Моля Ви, на второ четене сме – да се говори по текстовете, а не въобще за видеонаблюдението, въобще за ЦИК и въобще. Господин Зарков. Нали се редуват? Ами имате основен, имате първа реплика, втора реплика на друга група, трета реплика. Ако има от друга група, ще я дам на нея, но тъй като няма, ще я дам на господин Манев. Заповядайте, господин Зарков. Благодаря Ви, госпожо Председател, благодаря Ви, господине. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Гаджев, чрез Вас – и на въпросите, които зададе госпожа Караянчева. Те са легитимни, в смисъл – трябва да се задават, за съжаление, пак има едно объркване. Ще се опитам да внеса някаква яснота. Докладът наистина е сложен, предложенията са много, групите са различни. Възприе се текстът, който сега разглеждаме и към който госпожа председателката ни върна. Текстът е предложен от БСП – да се използва наличната инфраструктура там, където я има, и да бъде централизирано излъчването през страницата на ЦИК. Този текст не противоречи и не е алтернатива на идеята, развита от „Има такъв народ“ и защитавана от „Демократична България“ за всеки, който има възможност да снима с лично средство, да я предава, където има интернет, или да я записва с цел тя да послужи по-късно евентуално текст също сме разписали. Как ще стане – питате с абсолютно право. По-нататък в доклада ще видите, че има разписано това, което е възможно да бъде разписано, както са разписани и случаите, когато по технически или други причини в някои определени места това не може да се за да не служи това за извинение на целостта. Тоест опитали сме се, и това може би е една от разликите с предишното Народно събрание, в дебат да съчетаем различните идеи, за да можем да постигнем възможно най-пълно покритие за видеонаблюдение от края на изборния ден, защото това е важен въпрос, до съставянето на протокола. И да, Вие сте прави да подчертаете, че секционните избирателни комисии полагат големи усилия и това за тях е голямо натоварване. За съжаление обаче, по много причини, на които и Вие не сте чужди – съжалявам, че трябва да го кажа, до голяма степен хората нямат доверие в начина на отчитането на резултатите. И затова това е необходимо. Не за СИК-овете, не толкова за нас самите, колкото за избирателите, така че те да бъдат абсолютно убедени, че всичко е направено, за да бъде прозрачен. Този дебат го водихме и за машините. Да, има трудности, но тези трудности трябва да бъдат преодолени в името на по-голямо участие и по-голяма сигурност на гласоподавателите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА

първо, не сте прав в част от изказването си – че нямало да има броене. Доколкото знам в текстовете са изключени населените места с под 300 гласоподаватели,

няма да Ви стигне за дуплика, но нека пък някой от другите колеги, които се занимават с това, да отговорят на няколко въпроса. Първо, ние ще го правим за всички секции – това е техническата ние ще инвестираме пари за техника. Разбрах, че с личните телефони също ще може – няма лошо. Колегите вносители да се разберат дали ще се записва, или ще се излъчва – огромно значение има това. Няма да говорим на юридическите теми – дали това може да се ползва като доказателствен материал. Вие може да кажете, защото чух такова твърдение току-що. Не е важно това, важното е друго – ще предвиждаме машинно, в което няма да има броене; ще осигурим обаче видеонаблюдение за броене така е записано в текста. И всичко това го правим за колко – за три дни, а то трябваше да се случи за доста повече. Между другото, имам един въпрос, който отправям към Вас, а Вие, като носител на правата за изказване, да го зададете на другите колеги: на кого е собственост тази платформа, която толкова коментираме тук? Собствеността на платформата „Ти броиш“ е много интересна. Просто да я знаем, говори се, че тя ще има някакво отношение към това. Последно, колеги, колега, отговорете моля Ви на колегите, че за разлика от предното Народно събрание, когато правихме нещо, ние го обезпечавахме във всичките си предложения със средства – с парите, които ще бъдат изхарчени. Сега всичко се дава, пък кой ще го плаща един Господ знае. Обърнете внимание на колегите за това, моля Ви. Накрая, стана ми интересно, знаете ли къде другаде има такова видеонаблюдение на изборите?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми репликиращи, благодаря за някои от разясненията. Не знаех, че само в Русия има такова видеонаблюдение, както и нямам идея каква е собствеността на платформата. На тези въпроси няма как да отговоря. Колкото до другите две реплики, основно

по-скоро ще създадат недоверие в изборния процес поради простата причина, че Министерският съвет няма да може да се справи да го осигури. Между другото, това е споделена тревога и от Вас. Наистина трудно би било за след два месеца, според мен и след шест месеца – за редовните президентски избори, да бъде осигурено изцяло държавно. Да не забравяме, че тук става въпрос все пак и за видеонаблюдение на секциите в чужбина, тъй като не виждам да има разграничение между секции в държавата и секции в чужбина, а става въпрос за всички секции. Доколко всъщност това усилие ще има смисъл, при положение че няма да има броене, не знам. Не мога да си отговоря на този въпрос. Малко по-нататък, доколкото гледам с огромно мнозинство, ще се приеме, че гласуването ще бъде само и единствено на машина. При машината какво броят секционните комисии?! Тоест какво ще снимат точно – как излиза разпечатката от машината?! Хубаво, нека да го има, но проблемът е – отново се опасяваме, че то няма да успее да се реализира, ще създаде повече напрежение в изборния процес и по този начин няма да да подобрим доверието на хората в изборния процес. Надявам се да не съм прав и това да има смисъл. В тази връзка, госпожо Председател, да отложим гласуването на този параграф до приемането на този за личните системи за заснемане, защото, ако се окаже, че не се приеме текстът за заснемане с лични телефони примерно, това ще означава, че ще се блокира работата на Министерския съвет – той няма да може да го осигури.

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, правя процедура в същия смисъл. Разбирам, че има воля на мнозинството да се приеме видеонаблюдението, но предлагам, след като гласуваме § 39, в който се казва: „видеонаблюдение на преброяването“, и ако се приеме, а вероятно ще се приеме, да се върнем към текста, който сега обсъдихме по отношение на правомощията на ЦИК, и задълженията на ЦИК и Министерския съвет по видеонаблюдението.

Госпожо Дончева, направих процедура за отлагане на гласуването. Моля да я подложите на гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Обратно процедурно предложение има ли? Заповядайте. Обратно процедурно предложение – да си гласуваме. Постъпило е процедурно предложение за отлагане на гласуването от страна на госпожа Атанасова. Подлагам го на гласуване.

който не е подкрепен от Комисията

в правомощията на ЦИК, с текст: „34. определя условията и реда за видеонаблюдението на преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии; техническото осигуряване на видеонаблюдението се извършва от Министерския съвет;“ Гласували

Предложение на народните представители Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 42, който става § 48,

избирателна комисия, извън случаите по ал. 1, може да се обжалват пред съответния административен съд в тридневен срок от обявяването им. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването й с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му. Върховният административен съд разглежда жалбата по реда на ал. 3.“ 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „При“ се добавя „издаване на общите административни актове и“.“

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, § 11 от Доклада касае чл. 59 от действащия Изборен кодекс. Той гласи, че „Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии“, като предложението, което сега разглеждаме, е да не назначава районните избирателни комисии извън страната. Бихте ли ми обяснили, уважаеми господин Председател, или някой от вносителите, защото тук не пише кой е вносител на този текст. Пише, че Комисията го подкрепя. Уважаеми господин Председател, какво налага и кой ще назначава районната избирателна комисия за многомандатния изборен район извън страната? Други изказвания? Госпожо Атанасова, на страница 50 в § 30, т. 2: „ЦИК изпълнява функциите на районната избирателна комисия за многомандатния изборен район извън страната“.

Не виждам. Режим на гласуване

представители Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов. Комисията подкрепя предложението.

Изказвания? Господин Гаджев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще взема думата веднъж по всичките, защото има няколко предложения, които са в този смисъл от вносителите от „БСП за България“. Надявам се да получа отговор от тях как го виждат точно да се случи

Да прочета какво точно се предлага: „Районната избирателна комисия да предава на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите на протоколите на секционни избирателни комисии – и така нататък, и така нататък – и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“. Това бих го разбрал, ако наблюдението се осигурява от Централната избирателна комисия през Министерския съвет, както спорехме допреди малко. Но ако се изпълни вариантът с видеонаблюдение от страна на граждани, какъвто текст има по-рано, моля, ако може да обясните, как точно ще става това предаване на техническите носители на камерите? На тези хора SD картите ще им бъдат осигурени предварително от Министерския съвет и после Министерският съвет ще си ги прибере през ЦИК, или просто те ще даряват тези носители на РИК-овете и впоследствие на ЦИК? Това според мен е важно да се уточни как точно ще стане, за да може все пак и в бъдеще да е ясно поне какъв е бил духът на вносителя, така да се каже, и на законодателя в бъдещата доста сложна работа на Централната избирателна комисия при осигуряване на видеонаблюдението. Благодаря.

Освен това, което попита колегата Гаджев, искам да попитам къде точно трябва да бъде сложена камерата, за да може да има такъв ракурс, че да може да вижда, да снима начина на броене? Защото знаете, че камерите в класните стаи са сложени над вратата или малко по-встрани. Къде точно трябва да бъде сложена камерата? Това нещо трябва да бъде отбелязано според мен, защото след като ще снима начина на броене,

Касае се за текст, в който са уредени правомощията на районната избирателна комисия. На районната избирателна комисия и в т. 26, която в оригиналния текст е: „Предава на ЦИК екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на СИК, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на РИК, предоставени от изчислителния пункт, и два броя технически носители с числови данни от обработката на протоколите на СИК, както и записващите технически устройства от машинното гласуване“. Това, което сега е добавено, е: „и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“. Да не разказваме разкази с неочакван край. Просто искам да знам трябва ли някъде да бъде отбелязано къде точно ще бъде сложена камерата с такъв ракурс, че да може да хваща точно определени места? ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Колега Караянчева, пишем текст, а не преразказ. Текстът е: правомощията на РИК

уважаема госпожо Караянчева и господин Хамид, които спорите активно! Господин Гаджев, за трети път може би го казвам, но няма да спестя време, стига да разберем. Става дума за две различни техники. Едната е тази със стационарна камера, предаване на ЦИК и където техническият носител ще се носи, за да може да послужи при евентуално оспорване. Друга не алтернативна, а добавяща се е тази, която предлагат колегите, където се снима с устройството, с което там застъпникът подаде, което е обект на спора, който противопостави ЦИК и „Демократична България“ в съда, който стигна до Люксембург, ако не се лъжа, и така нататък. Това са две различни неща. Надявам се да можете да разберете този път. Това, което предлагаме ние, е друга система, която стъпва върху съществуващата инфраструктура. И сега казвам на Вас, госпожо

ще положи усилия да ги има. Тук се възползвам да Ви кажа една малка разлика, която ще е съществена. Допреди няколко месеца Министерският съвет непрекъснато бягаше от своите отговорности по този кодекс, прехвърляше също всичко на ЦИК и имаше много лоша комуникация между тези два органа, което се отрази върху процеса.

Тук е политически орган и тук обсъждаме, госпожо Караянчева, дали има политическа воля за провеждане на честни, прозрачни избори, със заснемане и всичко, което беше изговорено. Вие ми говорите тук за окабеляване, под какъв ъгъл щяла да бъде камерата, какво щяло да се заснеме? Въпросът е, че тук не е техническа служба, тук е политически орган и се взимат политически решения. Господин Гаджев, Вие ли сте от последните защитници на Брестката крепост? Гледам тук… Уважаема госпожо Председател, както виждате, участвам активно в дебата. Сега първо на господин Проданов. Въпросът е, че това, което се напише на хартия, трябва да може да се реализира и практически, за да не се създават допълнителни бомби върху процеса. Защото едно е да си говорим, а тук може да напишем, че искаме в закон да качим човек на Луната, ама нали трябва технически да може да стане. Така че нека да не бъркаме. Двете неща трябва да вървят. Това, което правим като законодателство, все пак трябва да бъде изпълнимо, защото искаме органи да го изпълняват. Логично е да се занимаваме и с техническите детайли – как всъщност ще бъде ще бъде изпълнено. Тук се връщам на колегата Зарков и на неговата реплика. Уважаеми господин Зарков, това означава, че стават две различни системи. Тоест за едните камери се събира видеонаблюдението, а за другите камери защо не се събира? Получава се един двоен процес, и това може да доведе до допълнителен хаос. Защото във Вашето предложение и в това, което е одобрено като редакция на Комисията, никъде не става ясно, че става въпрос само за камери, осигурени от Министерския съвет. Пише: всички. Не. ХРИСТО ГАДЖЕВ: „До всички носители от камери на видеонаблюдение“. Тогава някои юристи, по-умни от нас предполагам, могат да преценят, че това е и за видеонаблюдение, извършено от камери на телефони на хора, нали? Създава се един много странен процес. Затова казвам, че цялото нещо го има в момента – не са технични, а са практични проблеми, които може впоследствие да се отразят на целия изборен процес. Разбира се, това нямаше да го има като проблем, ако имаше време за дебат.

Доколкото си спомням, и Вие бяхте против тези кратки срокове, за да може все пак наистина да има един ясен политически дебат за практичното провеждане на изборите. Все пак да имаме хубав Кодекс, а не един скапан кодекс, какъвто може би ще стане.

§ 15, който да стане § 17. Гласуваме предложението на Комисията, която е подкрепила текста на вносителя.

Добре, подлагам отново на гласуване, за да е ясно – § 15, нов, на страница 26 горе.

„На заседанията на Комисията, на които се приемат, преглеждат или коригират протоколи от секционните избирателни комисии, въвеждат се данни и се изчисляват резултати, могат да присъстват и кандидатите за изборни длъжности.“ Изречение второ става изречение трето.“ Комисията не подкрепя предложението.

прекратете гласуването и обявете резултата:

Не виждам изказвания. Моля, режим на гласуване.

Не виждам. Режим на гласуване за двата параграфа.

възползвам се от процедурата – от името на група искам 30 минути почивка.